pa ćemo glasati kad se za to steknu uvjeti. **Šprem, Boris (SDP)** Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija u okviru komponente prekogranična suradnja Programa IPA za 2010. godinu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 74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 Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu za koju se također nitko nije prijavio pa ćemo glasati kad se za to steknu uvjeti.